Virðulegi forseti. Frá því ég settist fyrst á þing hef ég komið nokkrum sinnum hingað upp í pontu til að leita atbeina þings og forseta til að gæta að virðingu Alþingis, þessarar æðstu stofnunar lýðveldisins sem skipuð er lýðræðislega kjörnum fulltrúum almennings á Íslandi. Þingmannastarfið er í mörgu ófyrirsjáanlegt og óskipulagt. Að morgni veit ég sjaldnast hvort ég kemst heim í kvöldmat eða ekki, enda skipast veður sérdeilis skjótt í lofti yfir Austurvelli og aldrei að vita hvað getur komið til kasta þingsins dag hvern. Við sem bjóðum okkur fram í þetta hlutverk vitum að hverju við göngum og tökum því með þeirri auðmýkt sem starfið á skilið. Það er hins vegar ekki alveg nóg að við hér á þingi höfum væntingar til þess að stjórnsýsla og almenningur beri virðingu fyrir Alþingi heldur verður sú virðing að ganga í báðar áttir. Því miður hefur fyrirkomulag starfs fastanefnda Alþingis ekki alltaf einkennst af slíkri virðingu fyrir tíma og vinnu þeirra sem lagt hafa þinginu lið með því að veita umsagnir um lagafrumvörp og önnur mál sem þingið hefur til umfjöllunar. Það er auðvitað mjög mikilvægt að þingið eigi þetta samtal við almenning og jafnvel má segja að þetta sé einn mikilvægasti þátturinn í okkar vinnu. Of mikið ber á því að þeir aðilar sem af auðmýkt og einlægni hafa samþykkt að ljá þinginu sína sérþekkingu og álit séu t.d. boðaðir á fund fastanefndar með engum fyrirvara. Ég ætla því að nota þetta tækifæri, þegar við ræðum um störf þingsins, og leggja til að við gerum ekki kröfu um að heimurinn snúist í kringum okkur og okkar illfyrirsjáanlegu stundaskrá heldur gerum okkar allra besta til að taka tillit til og sýna tilhlýðilega virðingu gagnvart tíma annarra.

en segi nú, eftir að umfangsmiklar athugasemdir Bankasýslunnar komu fram, að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd verði að taka mið af þeim nýju upplýsingum við vinnslu málsins hér eftir. Það á varla að vekja mikla furðu hv. þingmanns að þótt eitthvað njóti trausts sé það ekki alltaf hafið yfir allan vafa. Það væri, herra forseti, enda þvert á hlutverk mitt í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að rýna ekki í hverja einustu athugasemd við vinnslu þessa máls. Hv. þingmaður var reyndar alls ekki hættur að leggjast út í furðuleg ræðuhöld því nokkrum mínútum síðar bætti hann um betur og ákvað að mæta í þessa háttvirtu pontu til að saka mig svo gott sem um að hafa lekið skýrslunni. Eða hvað annað er hægt að kalla það þegar sagt er orðrétt, með leyfi forseta:

Hv. þingmaður bætir reyndar við að hann sé reyndar ekkert að nota slíkar dylgjur. En forseti, sem ein örfárra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem hafði aðgang að skýrslunni þegar henni er lekið verð ég að fá að segja að það er augljóst hverju hv. þingmaður er að ýja að og ég hafna því harðlega.

og ég myndi aldrei standa hér í þessari mikilvægu pontu og fabúlera um hver mér þyki líklegastur til að hafa lekið þessari skýrslu, enda hef ég engar forsendur til þess aðrar en að vita að ég gerði það ekki sjálf. umræða (Forseti hringir.) vera einhvers konar nýtt stig taugaveiklunar yfir málefnaþurrð og vonbrigði þeirra leyna sér ekki sem vonuðu að skýrslan myndi vera meira í stíl við gífuryrðin sem voru látin falla hér í vor.

Forseti. Um allt annað mál, af því að ég fékk ekki að vita af því sem var verið að greina frá rétt áðan. Ég held mig bara við þau orð sem þar féllu.

Ég vil taka það fram að við fengum leyfi á fundinum til að vitna í orð gestanna. Þannig er mál með vexti að dómsmálaráðherra á við þó nokkurn vanda að etja. Fangelsismálin hjá honum eru í algjörum ólestri. Hættuástand er orð sem var notað á fundinum til að lýsa aðstæðum. 120 milljónir þarf í fjárauka fyrir árið í ár og 200 milljónir á því næsta.

Ég er forvitinn að eðlisfari og bað um sömu gögn og dómsmálaráðuneytið hefur sent fjármálaráðuneytinu vegna fjármálaáætlunar undanfarin ár — þið vitið að þetta er ekkert nýtt vandamál. Viðbrögðin voru ótrúleg. Þau gögn eru víst trúnaðarmál að beiðni fjármálaráðuneytisins. Gögn um hvaða uppbyggingarverkefni dómsmálaráðuneytið telur þurfa og sendir til fjármálaráðuneytisins vegna fjármálaáætlunar eru talin vera trúnaðargögn. Þetta eru skoðanir ráðherra og fagráðuneyta á því hvað þarf til að sinna þeim verkefnum sem lög gera ráð fyrir og okkur er sagt að þetta séu trúnaðargögn. Þetta er fáránlegt,

og hugvit er staðreyndin sú að við komum afar illa út í alþjóðlegum samanburði. Við erum í 36. sæti af 38 innan OECD þegar kemur að hömlum á erlenda fjárfestingu og meiri hluti frumkvöðla á Íslandi telur Ísland ekki vera ákjósanlegan stað fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Þau fyrirtæki sem skapa störf og stóran hluta útflutningstekna okkar eru í harðri samkeppni við erlend fyrirtæki um athygli og um fjármagn. Nýsköpunarheimurinn er alþjóðlegur og þau búa við þann veruleika að íslenskt regluverk og efnahagsumhverfi eru viðskiptahindrun ofan á allt annað.

umsagnir fulltrúa nýsköpunarsamfélagsins eru þó allar á einn veg, að hér sé gengið allt of langt í auknum takmörkunum á erlenda fjárfestingu. Á þessi varnaðarorð verða stjórnvöld að hlusta.

Ríkisstjórnin leggur í málinu til að stórar fjárfestingar í þessum félögum verði tilkynningarskyldar og háðar samþykki ráðherra og ofan á annað felur málið í sér heimild til ráðherra að leggja gjald á væntanlega fjárfesta. Málið eykur einfaldlega líkurnar á því að erlendir fjárfestar horfi frekar til annarra landa en Íslands, til annarra nýsköpunarfyrirtækja en íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Mundu margir segja að nóg væri nú samt um ástand nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi.

Virðulegi forseti. Mig langar að tala um orkuþörf framtíðarinnar og forsendur hennar. Sumir eru sannfærðir um að það þurfi að ganga meira á náttúruperlur Íslands til að nýta orku og telja í góðri trú að engin önnur leið sé til að ná þeirri raforku sem þarf til að innleiða orkuskipti.

Nýverið sótti ég opinn fund á vegum VG þar sem Samtök iðnaðarins og Landvernd tóku þátt. Þar kom mjög skýrt fram þessi stóra skekkja sem við Íslendingar eigum ekki að sætta okkur við. Sérfræðingar segja að til þess að framleiða sama magn af málmi úr endurnýttum málmi í stað hráefnis eins og báxíts þurfi einungis 10–15% þeirrar raforku sem er notuð í dag. Á fundinum sýndi orkuskiptahermir Landverndar vel hversu mikla raforku þarf þegar stóriðja á Íslandi er færð inn í hringrásarhagkerfi, hversu gríðarlega mikið magn af raforku sem er nú þegar framleitt gæti farið í orkuskipti, í lífræna matvælaframleiðslu og ýtt undir sjálfbærni og loftslagsvænna samfélag. Með því að nýta orkuna betur og með því að færa mengandi stóriðju inn í hringrásarhagkerfið getum við verndað náttúruna, víðerni og landslag og einnig dregið stórkostlega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Ég tel mikilvægt að við leggjum á það áherslu og setjum í það fjármuni að rannsaka hvernig megi sem best nýta þá orku sem þegar er framleidd.

Forseti. Stríð. Stríð gegn skipulagðri brotastarfsemi, stríð gegn fíkniefnum, stríð gegn jaðarsettu fólki. Dómsmálaráðherra lýsir yfir stríði; stríði á hendur einstaklingum sem kerfið og samfélagið hefur brugðist ítrekað. Hvernig má það vera að árið 2022 geti dómsmálaráðherra talið að lausnin við afbrotahegðun felist í því að fara í stríð? Miðað við allt sem vitað er um hegðun er ótrúlegt að því sé haldið fram að það sé einhver lausn fólgin í því að fara í stríð. Stríð leysir engin vandamál. Það býr til fleiri ófyrirséð vandamál og magnar núverandi vandamál upp. Aukning alvarlegra ofbeldisbrota hjá ungu fólki verður ekki leyst með auknum vopnaburði og beitingu vopna. Málið leysist ekki með því að beita meiri hörku, þvert á móti. Það þarf að horfa á stóru myndina og leysa vandann með því að setja miklu meira fjármagn, kraft og vilja í velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið svo hægt sé að sinna einstaklingum sem eru hjálparþurfi á réttan hátt.

unglingageðdeild annar ekki neyðinni. Velferðarkerfið er í molum og úrræðaleysið er algjört þegar kemur að ungu fólki með flókinn hegðunar- og geðvanda. Dómsmálaráðherra er á rangri leið. Ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þennan vanda og laga hann strax. Velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið öskrar á aðstoð. En nei, segir dómsmálaráðherra og ríkisstjórnin. Þau vilja heldur hella olíu á eldinn og stigmagna vopnavæðingu enn frekar, enn hraðar með enn einu stríðinu. Við þurfum raunverulega mannúð, aðgerðir sem skila raunverulegum árangri. Aukið ofbeldi og jaðarsetning skilar engum árangri.

Munið: Mannréttindi barna í fyrirrúmi og eitt barn í fátækt er einu barni of mikið. Erum við ekki öll hér inni sammála um það? Það er með ólíkindum að fylgjast með þeirri aðferðafræði sem viðhöfð er um þessar mundir hvað varðar orkuöflun. Mig setur hljóða þegar ég fylgist með umræðunni, þegar ég fylgist með því hversu harkalega og ákveðið er unnið að því víða um land að koma upp vindorkuverum í ýmsum myndum. Það kemur fram í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar að setja eigi lög um vindorkugarða. Við sem þjóð höfum brennt okkur á því að ætla að gleypa allan heiminn í einu og gera það hratt og fara þannig af stað að eftir á, þegar í ljós kemur hversu illa var að verki staðið, þá stöndum við eftir ráðalaus og getum einhvern veginn ekki bætt úr því. Það sem um er að ræða er viðkvæm íslensk náttúra sem er eitt af þeim atriðum sem standa hvað mest undir efnahag samfélagsins. Við erum á rosalega sérstakri leið. Ég spyr mig, þegar farið verður í vinnuna og þegar regluverkið er tilbúið, hvað ef þær áætlanir og þau áform sem eru langt komin víða um land standast ekki? Hvað á þá að gera? Eða getur verið að það sé kannski bara verið að smíða regluverkið í kringum það sem er að gerast?

Ég var með Stefán Jón Hafstein í eyrunum að lesa fyrir mig Heimurinn eins og hann er. Þar fer hann yfir þá tugi milljóna sem vantar í fjárhagsaðstoð til að bjarga fólki úr sárri fátækt, fátækt, að 900 milljónir manna búi við stöðuga vannæringu, hrun á vistkerfum og hvernig ósigur heimsins virðist alger í þeim markmiðum sem við höfum sett okkur, hvort sem það varðar umhverfismálin, útblásturinn, náttúruvæn hagkerfi eða heimsmarkmiðin.

Virðulegur forseti. Já, það er full ástæða til þess. Vissulega hefðum við mörg hver viljað sjá stærri skref stigin. Það er auðvitað þannig, þegar þjóðir heims eiga að koma sér saman um einhver markmið,

það er líka jákvæðni og það eru líka lausnir. Mér fannst mun meira áberandi nú en í fyrra að atvinnulífið og vísindin, með tæknilausnir, voru meira ráðandi. Þetta voru ekki bara embættismenn og stjórnmálamenn að tala saman um markmið sem þegar höfðu verið sett og hvernig við ætluðum að ná þeim heldur var verið að kynna raunverulegar aðgerðir. Mest var þó átakanlegt að vera í bási Pakistanana og Sameinuðu þjóðanna og sjá myndbönd og heyra ræður um þær hörmungar sem dundu þar yfir í flóðunum miklu. Virðulegur forseti. Það var bæði áhugavert og lærdómsríkt að fá að taka þátt í COP27-ráðstefnunni og þrátt fyrir bölsýnina held ég að ég geti verið jákvæð út af því að okkur miðar áfram þó að okkur ætti sannarlega að miða hraðar áfram.

drykkjusýki. Hver þekkir ekki þessi hugtök? Sérstaklega þeir einstaklingar sem glíma við þennan vágest, sem eru veikir, sem eru alkóhólistar og fíklar. Og hvers lags kerfi skyldi nú mæta þeim? Hvernig er tekið utan um þennan þjóðfélagshóp? Ég hef núna undanfarnar vikur fengið alveg í beinni útsendingu að fylgjast með þeirri þrautagöngu sem fárveikt fólk sem fárveikt fólk gengur hér og alla þá veggi sem þau mæta og rekast á í kerfinu, frábæra, frábæra heilbrigðiskerfinu. Þetta var reyndar háð. Það liggur ekkert annað fyrir þessum einstaklingum en að detta bara í það, en að gefast bara upp, vegna þess að þeir sem segjast eða þykjast vilja aðstoða þá gera það alls ekki,

eins og það sé ekki fullreynt eftir þrjú ár hvort þú sért í raun og veru orðinn tilbúinn til að stíga inn í vinnuna — þá er svo einkennilegt sem það er að fíklarnir, drykkjusjúklingarnir, eiga að fara í sjúkraþjálfun, þeir eiga að leita sér sálfræðiaðstoðar, þeir eiga að fara í meðferð, þeir eiga að gera þetta og þeir eiga að gera hitt. Það kostar allt peninga, virðulegi forseti, en einhvern veginn eiga þeir að tína þá af trjánum vegna þess að alls staðar hvort sem það er hjá Tryggingastofnun, sem sparaði sér rúma 4 milljarða á síðasta ári í nýgengi örorku, eða hjá félagsþjónustunni sem segir: Þú verður að reyna fyrst að klára réttindi þín hjá Sjúkratryggingum. Já, en til þess þarftu að fá vottorð. Já, ég gef þér ekki vottorð, þú varst í meðferð, það er ekki tekið gilt.

Hv. þm. Andrés Ingi Jónsson benti á það í ræðu sinni skömmu síðar að í raun hefðu Píratar barist fyrir því að komið yrði á fót slíkri nefnd árið 2017. Síðar sama dag var bent á það á samfélagsmiðlum að Steingrímur sálugi Hermannsson hefði í forsætisráðherratíð sinni í tvígang komið á fót framtíðarnefnd og staðfestu ungir Framsóknar- og framtíðarmenn það á þinginu hér með skjáskoti skömmu síðar. var tíðin að ég átti sem formaður STEF í viðvarandi átökum og opinberu orðaskaki við Pírata vegna höfundaréttarmála, en stefna flokksins, sem þá var nýstofnaður, byggði í þeim efnum á stefnu sænskra Pírata sem þrengja vildu verulega að þeim stjórnarskrárvarða eignarrétti sem höfundaréttur er. Ég kunni einkar vel að meta heiðarleika Helga Hrafns Gunnarssonar, málsvara Pírata í þessum málum á þeim tíma, er hann að lokum viðurkenndi að hugsanlega þyrfti flokkurinn að endurmeta stefnu sína í þessum málaflokki sem hann og gerði. Án einbeitts vilja hæstv. forsætisráðherra, Katrínar Jakobsdóttur, hefði framtíðarnefnd að líkindum ekki orðið að því áhersluatriði hér sem raun ber vitni í dag. Mér er hins vegar bæði ljúft og skylt að biðjast forláts á því að geta hvorki þáttar Pírata né Framsóknar í þessu samhengi og vil fagna því alveg sérstaklega að Píratar láti sig nú höfundarétt hugmynda varða með öðrum hætti en var. Ég vil líka geta þess, sem ég nú veit, að meðal helstu

Megi framtíðarnefnd Alþingis vel farnast í störfum sínum, m.a. við greiningu helstu styrkleika, veikleika, ógnana en þó fyrst og fremst tækifæra sem við okkur blasa er leiða megi til bestunar allra helstu lykilþátta í framtíðarlandinu Íslandi.

Herra forseti. Það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum að við lifum á nokkuð flóknum og örlagaríkum tímum. Við lifum í veruleika þar sem sumar þjóðir eru vellauðugar á meðan aðrar búa við sára fátækt, í veruleika þar sem sumar þjóðir búa við frið á meðan það geisar stríð hjá öðrum, en þó í veruleika þar sem öllum þjóðum stendur gríðarleg ógn af loftslagsbreytingum, vissulega framtíðarógn fyrir margar en blákaldur veruleiki fyrir aðrar. Allir þessir þættir, stundum samverkandi, hafa gert það að verkum að mannkynið stendur nú andspænis því í fyrsta skipti í 20 ár að sárafátækt jarðarbúa eykst. Í augnablikinu erum við Íslendingar meðal þeirra gæfuríku, jafnvel heppnu. Við erum velmegandi og auðug af náttúruauðlindum, hér ríkir friður og enn hafa loftslagsbreytingar ekki kallað yfir okkur hörmungar þó við höfum vissulega stundum fengið viðvaranir í formi skrýtinna veðrabrigða eða óhuggulegra aurskriða. Við áttum okkur vonandi öll á því að þessar áskoranir eru sameiginlegt verkefni allra þjóða, alls mannkyns, og þess vegna er eðlilegt að við Íslendingar sýnum metnað í loftslagsmálum, leggjum fé til þróunarsamvinnu og veitum úkraínsku þjóðinni ríkulegan stuðning á erfiðum tímum. Forseti. Erindi mitt hingað í pontu er að vekja athygli á þeirri staðreynd að hluti þeirra fjármuna sem Íslendingar veita vegna stríðsins í Úkraínu er tekinn af fé sem veitt er í þróunarsamvinnu. Ég vona að allir þingmenn hér inni átti sig á þessu og beiti sér fyrir því, við afgreiðslu fjáraukalaga yfirstandandi árs og fjárlaga næsta árs, að tryggja að það verði ekki niðurstaðan að við skerum niður fé til þróunarsamvinnu,

Virðulegur forseti. Hér á landi greinast árlega einstaklingar, fullorðnir og börn, með einhverfu eða raskanir á einhverfurófi, einhverja röskun á taugaþroska sem kemur jafnan fram snemma í barnæsku. Einhverfa er yfirleitt meðfædd og til staðar alla ævi en kemur fram með ólíkum hætti, allt eftir aldri og þroska og færni og sökum þess hve einhverfa er margbreytileg er oft talað um einhverfuróf. Hægt er að hafa áhrif á framvindu einhverfu með markvissum aðgerðum, sérstaklega snemma á lífsleiðinni. Nokkuð er um að einstaklingar greinist á fullorðinsárum með einhverfu og þá oft í framhaldi af kulnun eða öðrum geðrænum vanda. Þegar einstaklingur hefur fengið greiningu á einhverfurófi er mikilvægt að einstaklingurinn og fjölskyldan fái fræðslu um einhverfurófið og aðferðir sem gætu hentað honum vel. Auk þess er mikilvægt, ef um er að ræða leik- eða grunnskólabarn, að samvinna milli heimilis og skóla sé góð. Í dag eru það nokkrar stofnanir sem koma að málum einhverfra og mætti þar nefna barna- og unglingageðdeild Landspítala, Ráðgjafar- og greiningarstöð, Sjúkratryggingar, Tryggingastofnun og fleiri. Ég hef lagt fram tillögu ásamt öðrum þingmönnum um að komið verði á fót þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa þar sem öll sú þekking sem til staðar er um einhverfu verði dregin saman á einn stað og börn jafnt sem fullorðnir geti fengið þjónustu með þarfir þeirra í huga. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa hefði það verkefni að veita þjónustu á sviði ráðgjafar, hæfingar og endurhæfingar ásamt því að afla og miðla þekkingu á aðstæðum einhverfra í því skyni að bæta þjónustu og stuðla að framförum. Auk þess væri hlutverk þjónustu- og þekkingarmiðstöðvarinnar að sinna fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við aðstandendur, skóla og aðrar þjónustustofnanir. Ég tel þetta mikilvægt mál og vona svo innilega að það verði að veruleika.

Hæstv. dómsmálaráðherra og raunar líka hæstv. fjármálaráðherra hafa viðurkennt að málefni hælisleitenda séu orðin stjórnlaus á Íslandi. Á síðasta ársfjórðungi fjölgaði Íslendingum á Íslandi um u.þ.b. 300

En hver eru viðbrögð íslenskra stjórnvalda við þessu ástandi sem hlýtur að kalla á að við endurmetum hvort við séum að hjálpa sem flestum þeirra sem eru í mestri neyð eins og við getum best gert og hvort okkur takist að

Þegar Ísland gekk í EES fór fram mikil umræða, eins og í öðrum löndum, um flæði vinnuafls milli landa og það var rökstutt með því að mynda ætti eitt efnahagslegt svæði þar sem giltu svipaðar reglur varðandi starfskjör, starfsaðstæður, velferðarkerfi og slíkt.

pontu. Hv. þm. Hildur Sverrisdóttir vék að því að ýjað hefði verið að því að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefðu lekið skýrslu Ríkisendurskoðunar áður en hún birtist opinberlega. Þá er rétt að halda því til haga, forseti, að það voru þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem byrjuðu dylgjuleikinn. Það voru tveir varaþingmenn Sjálfstæðisflokksins sem fóru hér upp í pontu og ýjuðu ekkert að því,

um kaup á nýrri Breiðafjarðarferju og er fyrsti flutningsmaður ásamt þingmönnunum Ásthildi Lóu Þórsdóttur, Guðmundi Inga Kristinssyni, Ingu Sæland, Jakobi Frímanni Magnússyni, Tómasi Tómassyni, Ásmundi Friðrikssyni og Þórunni Sveinbjarnardóttur. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela innviðaráðherra að láta kaupa nýja ferju sem verði notuð í reglulegum ferjusiglingum á Breiðafirði. Ferjan uppfylli nútímakröfur um öryggi og þægindi í farþegaflutningum og geti sinnt vöruflutningum fyrir atvinnulíf og íbúa á Vestfjörðum og við Breiðafjörð. Kannaðir verði möguleikar á að ferjan verði knúin endurnýjanlegum orkugjöfum. Vegagerðin hafi virkt samráð við sveitarfélög á Vesturlandi og Vestfjörðum um hvaða kröfur ferjan skuli uppfylla.

Ferjan gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngum á milli Snæfellsness og Vestfjarða og fyrir Breiðafjörð en Baldur er einnig afar mikilvægur fyrir byggð í Breiðafirði, í Flatey og á öðrum eyjum. Hann myndar auk þess mikilvæg tengsl milli byggða á Snæfellsnesi, Breiðafirði og Vestfjörðum sem íbúar njóta góðs af.

Uppgangur ferðaþjónustu á síðasta áratug hefur skilað þjóðinni verulegum ábata. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í ferðaþjónustu á Vesturlandi og Vestfjörðum. Baldur skiptir miklu máli fyrir ferðaþjónustu á svæðinu.

Mikilvægt er að þeir geti þá valið á milli þess að aka Barðaströndina eða taka Breiðafjarðarferjuna Baldur. Að sigla með Baldri eru mikil þægindi og sparar þriggja tíma akstur. Baldur hefur verið kölluð brúin til Vestfjarða og á sér langa sögu eins og hér hefur verið sagt. Sagan hófst fyrir 98 árum eða 1924 þegar Guðmundur Jónsson frá Narfeyri keypti gamlan bát til flutninga á farþegum og vörum. Ferjan í dag er engan veginn ásættanleg. Þetta er skip sem er verra en skipin sem voru þar á undan fyrir farþegaflutninga, enda var það fyrst og fremst keypt fyrir vöruflutninga og þungaflutninga og það er klárt mál að þar hafa farþegar verið settir í annað sæti.

Fiskeldi á Vestfjörðum skilar milljörðum króna í þjóðarbúið og innan fimm ára mun ársframleiðsla fara yfir 50.000 tonn, helmingi meira en í dag.

Vegagerðin greindi frá því sumarið 2021 að þrátt fyrir ítarlega leit hafi ekki fundist skip til að leysa Baldur af hólmi til skemmri tíma. Vegagerðin lauk þarfagreiningu vegna ferjusiglinga um Breiðafjörð. Samkvæmt henni er reiknað með að þungaflutningar um Breiðafjörð muni aukast úr 35.000 tonnum árlega í 58.000 tonn á næstu fimm árum.

sem uppfyllir nútímakröfur um öryggi og þægindi í farþegaflutningum á Breiðafirðinum og geti sinnt vöruflutningum sem þjóna atvinnulífi á svæðinu.

„Eftirfarandi breytingar verða á 20. gr. laganna: a. 1. mgr. orðast svo: Sjúkratryggingar taka til allra tannlækninga og tannréttinga aldraðra, öryrkja og barna yngri en 18 ára. Þá taka sjúkratryggingar til tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga sem samið hefur verið um skv. IV. kafla vegna meðfæddra galla, slysa og sjúkdóma. b. Við bætist ný málsgrein sem orðast svo: Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. skal ekki takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga barna. Jafnframt skal ekki takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna tannheilbrigðisþjónustu, tannlækninga og tannréttinga aldraðra og öryrkja sem hafa engar aðrar tekjur

Ég er eiginlega enn að velta fyrir mér: Hvernig stendur á því að það náði ekki fram að ganga? Þetta er kannski ekkert réttlætismál, er það? Það er kannski alveg sjálfsagt að mismuna þegnunum eftir efnahag þegar þeir þurfa að veita sér tannheilbrigðisþjónustu?

sem taka fyrir munninn og geta ekki brosað eða eru búnir að missa tennurnar, hafa ekki komist til tannlæknis. Ég get aðeins sagt það af eigin reynslu þegar ég lifði á almannatryggingakerfinu þá liðu heil níu ár án þess að ég gæti leitað mér tannlæknaþjónustu. Og af hverju skyldi það nú hafa verið, virðulegi forseti? Það var einfaldlega vegna þess að ég hafði ekki efni á því, það er nú ekki flóknara en það.

vegna mikilvægis þess að veita tannheilbrigðisþjónustu til allra, óháð efnahag. Ástæða þykir til að víkka út gildissvið þessa frumvarps vegna þess að bara núna — af eigin reynslu og úr umhverfi mínu, frá fullorðnu fólki sem ég þekki í dag, sem stjórnmálamaðurinn sem ég er, einstaklingum sem eru að biðja um aðstoð og hjálp og vita ekki hvernig á að snúa sér; mæðrum sem eru gjörsamlega niður sín og hafa safnað skuldum

Í lögum um sjúkratryggingar er kveðið á um að sjúkratryggingar taki til nauðsynlegra tannlækninga aldraðra, öryrkja og barna.

að ráðherra hefur heimild til að takmarka greiðsluþátttöku sjúkratrygginga með reglugerð og almennt eru nauðsynlegar tannlækningar gjaldfrjálsar fyrir börn en öðru máli gegnir um tannréttingar. Sem dæmi má nefna að veittur er styrkur að fjárhæð 150.000 kr. ef föst tæki eru sett í báða góma en almennt er kostnaður við slíkar tannréttingar talsvert umfram þá fjárhæð, öllu jafna ekki undir 700.000 kr. Svo mikil fjárútlát hafa veruleg áhrif á fjárhag fátækra fjölskyldna. Samfélaginu ber skylda til að tryggja að öll börn fái þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa án tillits til efnahags. Það kemur sífellt betur í ljós hve mikilvæg tannheilsa er. Þá getur það haft keðjuverkandi neikvæðar afleiðingar ef ekki er gripið til réttra aðgerða á réttum tíma. Því er lagt til að framvegis verði öll tannheilbrigðisþjónusta í þágu barna gjaldfrjáls. Sum börn eru heppnari en önnur, það liggur í hlutarins

hitta tannlækninn sinn mánaðarlega í allt að fimm ár, gangast undir munnholsaðgerðir með því að vera með alls konar þvingur og spangir í munninum á meðan verið er að reyna að hjálpa barninu að að reyna að hjálpa barninu að fá eðlilegar tennur. Það er sárara en tárum taki, virðulegi forseti, að maður skuli ítrekað standa hér í þessu æðsta ræðupúlti landsins og vera að biðja um eitthvað, óska eftir einhverju og mæla fyrir einhverju sem öllum á að vera augljóst að er sjálfsagt mál. Hvernig í Hvernig í ósköpunum er hægt að mismuna fólki svona gífurlega á sama tíma og verið er að reyna að röfla um jöfnuð hér? Aldrei verið annar eins jöfnuður og nú, kaupmátturinn algerlega í hæstu hæðum þvílíkt bull, virðulegi forseti. Þetta á eingöngu við um suma. Þetta á við um ákveðna útvalda hópa í samfélaginu. Þetta á ekki við um alla. Þetta á ekki við um þá sem við eigum að setja í fyrsta sæti áður en við gerum nokkuð annað úr okkar sameiginlegu sjóðum. Við eigum alltaf að setja fólkið í fyrsta sæti. Eins og kjörorð Flokks fólksins er: Fólkið fyrst, svo allt hitt. Gamall maður kom til mín grátandi um daginn, hann er að hjálpa konunni sinni. Hún er með vandamál í munni.

hafi aldrei heyrt sögu þess, hafi raunverulega aldrei tekið það inn í blóðrásina hvað það eru margir hér sem eiga um sárt að binda. Eru þessir ágætu æðstu ráðamenn þjóðarinnar í einhverjum fílabeinsturni? Sitja þeir bara í einhverjum glerturni og hafa aldrei nokkurn tímann niður á jörðina til þeirra sem virkilega þurfa á hjálp þeirra að halda? Þeir geta ekki einu sinni sett sig í þeirra spor heldur klifa á því endalaust að allir hafi það frábært, nú í 9,4% verðbólgu og blússandi vöxtum þar sem lánin eru að margfaldast hjá fjölskyldunum í landinu,

Þau hafa ekkert fjárhagslegt svigrúm, ekki neitt. Þau geta ekki veitt sér neinn munað í mat. Þau geta ekki rekið bíl,

Ég hef þegar mælt fyrir breytingartillögu við fjáraukann þar sem ég óska eftir 60.000 kr. skatta- og skerðingarlaust fyrir þennan þjóðfélagshóp öryrkja og eldra fólk sem hefur ekki neina aðra framfærslu að byggja á en framfærslu frá almannatryggingum.

Ég ætla ekki að nefna nein nöfn, ég held að allir viti um hvað er rætt. En hvernig skyldi það nú hafa raungerst í veruleikanum?

Þau hafa enga möguleika á því að hjálpa sér sjálf vegna þess að þá er þeim einfaldlega refsað. Til dæmis er frítekjumark hjá öryrkjum 109.000 kr. á mánuði.

um heimilin í landinu, frá því að sú frábæra norræna velferðarstjórn kom með krónu á móti krónu skerðingar á fátækasta fólkið í landinu. Svona hefur þetta verið hjá öryrkjum í öll öll þessi ár. Ef þetta hefði fengið að fylgja launaþróun mættu þau vinna núna fyrir hátt í 250.000 kr. á mánuði, ekki 109.000 kr.

Ætlið þið að fara að skatta alla upp í rjáfur? Á að hækka skatta? Nei, en við hefðum aldrei lækkað skatta og látið það kosta ríkissjóð 21 milljarð kr. og hirt það til okkar sem erum hátekjufólk. Ef við erum að skerða tekjur ríkissjóðs um 21 milljarð kr. til að þykjast vera að gera það fyrir þá sem verst standa, þá værum við ekki sönn, er

Hvað hefur sá sem er með margar milljónir á mánuði í tekjur t.d. að gera með persónuafslátt? Jú,

Þetta er jafnræðið. Við skulum ekki vera að taka persónuafsláttinn af þeim sem eru með fulla vasa fjár. Flokkur fólksins segir: Færum fjármagnið þangað sem er þörf fyrir það, gefum öllum samfélagsþegnum kost á því að taka þátt í samfélaginu með okkur. Látum ekki fólkinu okkar líða svona illa, skiljum ekki börnin okkar út undan, hættum með þessa biðlista. Hvað verður um börnin okkar sem eru skilin út undan? Hver er rótin að þeim vanda í samfélaginu sem við erum að verða vitni að að fer stigvaxandi dag frá degi? Hvers vegna öll þessi fíkn, hvers vegna allur þessi flótti og hvers vegna öll þessi vanlíðan? Hún er vegna fátæktar fyrst og síðast, að sjálfsögðu eru alltaf einhverjar undantekningar, en það er algerlega rót alls vanda hvernig fólk hér er látið húka í fátækt. Ekki nóg með það.

þau sem eru jaðarsett og eru sett á bið. Mörg þeirra deyja á þeirri bið. Það er dauðabiðlistinn.

En nei, bíddu, vinur minn, því miður, það er ekki pláss fyrir þig alveg strax. Bíddu aðeins lengur vegna þess að það eru 700 á undan þér í úrræðið.

Samfélagið sem er svona ofboðslega ríkt, eins og margir vilja halda fram, á að taka utan um þetta fólk og aðstoða það við að leita sér læknishjálpar.

fólkið sem er komið þangað að það á svo bágt, er dottið út af vinnumarkaði, líður illa á sálinni. Það hefur ekki getað veitt sér eða börnunum sínum neitt. Kannski eru þetta jafnvel börnin. Já, við skulum bara vera með snemmtæka íhlutun. Við skulum aðstoða þetta fólk og koma því í endurhæfingu. Tryggingastofnun heitir batteríið.

að stórum hluta er það fólk sem glímir við alkóhólisma, fíknisjúkdóma og sprettur úr sárri fátækt.

einhvern x aðlögunartíma, gefa þeim tækifæri til að sjá hvort þau hafa mögulega tækifæri til þess að rjúfa vítahring einangrunar, inniveru, þunglyndis, depurðar, kvíða og fátæktar og gefa þeim kost á að stíga út fyrir rammann vegna þess að við töpum engu á því. Íslenska samfélagið hefur ekkert nema hagnað af því. Þessir einstaklingar munu á sama tíma greiða skatta og skyldur af sínum störfum. 32% þeirra einstaklinga — ef eitthvað er að marka þær skýrslur sem við höfum fengið frá Svíþjóð og fleiri löndum sem hafa verið

Mér er algerlega hulin ráðgáta hvaða stærðfræðisnillingar það eru sem koma engan veginn auga á það að tveir plús tveir eru fjórir. Þetta er einfaldasti hlutur í heimi

það eru fleiri krónur en öll nýja viðbyggingin við Alþingishúsið kostar. En þegar verið er að fara fram á 60.000 kr. eingreiðslu fyrir fátækasta fólkið fyrir jólin þá þarf maður að stála alla hífa og berjast hér eins og Zorro

eru jólin fjölskylduhátíðin, tíminn þegar við viljum vera með fjölskyldum og vinum. Við viljum gleðjast, borða saman góðan mat og helst geta gefið einhverja litla gjöf, geta glatt hvert annað.

og eiga erfitt með að fá mat á diskinn á hverjum degi. Það er ekki að ástæðulausu að hjarta mitt brennur fyrir því að hjálpa þeim sem eiga bágt. Ég á ekki í neinum vandræðum með að setja mig í þessa skó. Ég þarf ekki að stíga niður úr fílabeinsturni eða glerkastala niður á jörðina til fólksins sem við erum að berjast fyrir. Ég hef staðið þar og ég stend þar alltaf, það mun aldrei breytast og því mun ég aldrei gleyma.

Ég trúi því ekki að það sé eingöngu út af mannvonsku sem fátækt fólk getur ekki leitað sér tannlæknaþjónustu. Ég trúi því ekki

Það er í okkar höndum að taka utan um okkar minnstu bræður og systur og láta þeim líða vel í samfélaginu með okkur öllum.

ýmsum erfiðleikum og þá verður alltaf dýrara og dýrara að reyna að sjá til þess að

brúa bilið til að geta reddað því og séð til þess að viðkomandi komist í tannlækningar. Við

og þið eigið bara að vera hornreka. Við ætlum að sjá til þess að þið hafið það lága framfærslu að þið hafið ekki efni á að fá

eða yfirleitt að vera með kerfi sem mismunar svona gróflega á sama tíma eftir efnahag.

Þetta viðhorf kemur aldrei fram þegar á að hampa þeim sem eru efnameiri, en við í Flokki fólksins höfum leyst það vandamál. Við höfum bent á að það er hægt

Flokki fólksins, ekki öðrum, og er eiginlega sorglegt til þess að vita. En við munum berjast áfram og reyna að koma því til skila og vonandi holar dropinn steininn þannig að aðrir flokkar

Virðulegi forseti. Ég mæli hér með fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á allmörgum lögum sem að mestu leyti varða skattagreiðslur og hin ýmsu gjöld. Við vinnslu þess var haft samráð við dómsmálaráðuneytið, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, matvælaráðuneytið, Rannís og Skattinn vegna ýmissa

þeirra. Fyrst um kauprétti í sprotafyrirtækjum. Lögð er til ný grein við lög um tekjuskatt sem tekur til starfsmanna, stjórnarmanna eða aðkeyptrar vinnu ráðgjafa með sérþekkingu sem nýtist við verkefni þeirra sprotafyrirtækja sem uppfylla skilgreiningu laganna á sprotafyrirtækjum. Ákvæðinu er ætlað að hvetja til nýsköpunar þannig að sprotafyrirtækjum verði gert kleift í ríkara mæli að laða til sín hæfileikaríkt starfsfólk með því að bjóða þeim kauprétti í félaginu sem hluta af endurgjaldi fyrir vinnuframlag. Að uppfylltum skilyrðum ákvæðisins verða tekjur af nýtingu kaupréttar, sem annars hefðu verið skattlagðar sem laun, skattlagðar sem fjármagnstekjur. Með kaupréttum geta sprotafyrirtæki hvatt starfsfólk til að vinna að markmiðum félagsins með því að deila áhættu og árangri af framtíðarafrakstri vinnunnar. Ekki er gert ráð fyrir að kaupréttur komi í stað launa enda ber vinnuveitanda að greiða lágmarkslaun í samræmi við kjarasamninga. Kaupréttur getur hins vegar komið til álita sem tekjuviðbót fyrir sprotafyrirtæki sem hafa alla jafna ekki fjárhagslega burði til að greiða há laun

Næst um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri. Í frumvarpinu er lagt til að skýrt verði kveðið á um það í lögum um tekjuskatt að bakfæra skuli varúðarniðurfærslu fyrra árs, og fyrri ára ef því er að skipta, áður en niðurfærsla ársins er færð. Gildir það sama þótt engin niðurfærsla sé færð fyrir árið. Skattframkvæmd hefur verið með þessum hætti um langt árabil og því er ekki um nýmæli að ræða heldur er ætlunin að skýra þessa framkvæmd með lagabreytingunni. Þá um kostnaðarverð fyrnanlegra eigna, en almenna reglan er sú að kostnaðarverð þeirra skuli færa til eignar og frádráttar eða fyrningar á líftíma þeirra. Í lögum um tekjuskatt er að finna ákvæði sem fjallar um þær fyrnanlegu eignir sem heimilt er að færa til gjalda að fullu á því ári þegar þeirra er aflað, enda sé kostnaðarverð þeirra undir 250.000 kr. Þessi fjárhæð hefur ekki tekið breytingum frá árinu 2001 þegar hún var síðast hækkuð til að koma til móts við afnám verðbólgureikningsskila. Fjárhæðin á árinu 2001 jafngildir nú um 630.000 kr. Tímabært er að hækka fjárhæðina þannig að hún taki mið af hækkun verðlags en fram að árinu 2001 var fjárhæðin hækkuð reglulega samkvæmt þágildandi verðbreytingarstuðli. Breytingin stuðlar að einföldun skattskila þannig að ekki þurfi að færa verðlitlar eignir í fyrningarskrá og fyrna samkvæmt því yfir margra ára tímabil.

vegna mútubrota, verði lengdur úr sex árum í tíu ár til samræmis við fyrningarfrest vegna brota gegn almennum hegningarlögum vegna mútugreiðslna og mútuþægni. Breyting þessi er lögð til í því skyni að bregðast við tilmælum vinnuhóps Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, um baráttu gegn mútum í alþjóðlegum viðskiptum. Þá er jafnframt lögð til sú breyting í lögum um tekjuskatt að ekki verði heimilt að telja slík brot til rekstrarkostnaðar.

er verið að hnykkja á því að skattaleg réttindi og skyldur við samruna, sem tilheyrðu yfirteknu félagi á tekjuárinu, yfirfærast eðli máls samkvæmt ekki til yfirtökufélags fyrr en samruni hefur verið samþykktur í öllum félögunum og yfirtekna félaginu slitið innan þess tekjuárs. Sama gildir eftir því sem við á um yfirfærslu skattalegra réttinda og skyldna við skiptingu félags. Næst vík ég að andmælarétti við breytingu á álögðum sköttum og gjöldum að beiðni skattaðila. Ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins er réttur aðila til að kynna sér gögn máls, tjá sig um fram komnar upplýsingar og koma að frekari upplýsingum um málsatvik áður en stjórnvald tekur ákvörðun í máli Ekki er talin þörf á að veita aðila færi á að tjá sig um mál áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því ef það verður talið augljóslega óþarft. Dæmi um slíkt tilvik má nefna þegar skattaðili sendir að eigin frumkvæði beiðni til skattyfirvalda um leiðréttingu á þegar álögðum sköttum og gjöldum, til hækkunar eða lækkunar,

Fjármagnstekjur þeirra skal leggja saman og telja til tekna hjá þeim aðila sem hærri hefur hreinar tekjur samkvæmt lögum um tekjuskatt. Skýri skattskyldur maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða villandi frá einhverju því sem máli skiptir vegna þeirra fjármagnstekna sem telja bar fram hjá því hjóna sem hærri hefur hreinar tekjur skal hann sæta refsingu í formi fésektar eða fangelsis. Fram hafa komið efasemdir um að hugtakið „hjón“ taki til samskattaðs sambúðarfólks við þessar aðstæður, þar sem um refsiákvæði sé að ræða.

Þá er lagt til að ákvæði í lögum um tekjuskatt verði fellt brott þar sem það á ekki lengur við eftir þær breytingar sem áttu sér stað við sameiningu ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra ríkisins. Í ákvæðinu er kveðið á um það að senda skuli ríkissaksóknara skrá yfir mál sem lokið er og telji ríkissaksóknari að saklaus maður hafi verið látinn gangast undir sektarákvörðun eða málalok hafi verið fjarstæð að öðru leyti geti hann borið málið undir dómara til ónýtingar ákvörðun skattrannsóknarstjóra.

Ákvörðun Skattsins um sektir er nú kæranleg til yfirskattanefndar en stórfelld brot gegn skattalögum varða aftur á móti við almenn hegningarlög og sæta því rannsókn og refsimeðferð Vík ég þá að afdráttarskatti breskra félaga af arði frá íslenskum félögum. Útganga Bretlands úr Evrópusambandinu, og þar með EES-samstarfinu, hafði í för með sér að ákvæði laga um tekjuskatt, um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri, á ekki lengur við um bresk félög sem fá arð frá íslenskum fyrirtækjum. Tvísköttunarsamningur ríkjanna lækkar, að uppfylltum skilyrðum, afdráttarskatt á arðinn í 5% og geta bresk félög eftir útgönguna ekki lækkað skattinn frekar, líkt og félög innan EES geta gert. Sú regla er almennt við lýði að arðgreiðslur að uppfylltum tilteknum skilyrðum eru ekki skattlagðar hjá því félagi sem fær arðinum úthlutað, þannig að ekki komi til keðjuskattlagningar þar til arði er úthlutað til endanlegs eiganda. Við þær aðstæður er um viðbótarskatt að ræða og getur hann haft áhrif á erlenda fjárfestingu. Tilgangurinn með lagabreytingunni er þannig að stuðla að því að breskar fjárfestingar í íslenskum fyrirtækjum verði sem fyrr eftirsóknarverðar. Breytingin er sett fram sem bráðabirgðaákvæði og gildistími afmarkaður við það tímamark að samið hafi verið upp á nýtt milli ríkjanna. Á þeim tíma ætti að hafa gefist tækifæri til að kveða á um gagnkvæma ívilnandi meðferð við skattlagningu arðs í tvísköttunarsamningi, hvort sem það yrði með nýjum samningi eða viðauka við gildandi samning. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki en í lögunum er að finna tvö bráðabirgðaákvæði sem kveða annars vegar á um að nýsköpunarfyrirtæki sem er eigandi að rannsóknar- eða þróunarverkefnum sem hlotið hafa staðfestingu Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, Rannís, eigi rétt á sérstökum frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2021 og 2022. Frádrátturinn nemur 35 hundraðshlutum af útlögðum kostnaði vegna þessara verkefna í tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja hundraðshlutum í tilviki stórra fyrirtækja enda sé um að ræða frádráttarbæran rekstrarkostnað í skilningi laga um tekjuskatt. Þá er hins vegar kveðið á um að hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2021 og 2022 skuli vera samtals 1,1 milljarður kr., af skal heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200 millj. kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- eða þróunarvinnu. Bráðabirgðaákvæðin hafa verið framlengd um eitt ár þannig að þau ná til frádráttar frá álögðum tekjuskatti nýsköpunarfyrirtækja árið 2023 vegna rekstrarársins 2022 og samhliða var hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti lækkað úr 1,1 milljarði kr. í 1 milljarð Lagt er til að umrædd bráðabirgðaákvæði verði framlengd um tvö ár, þ.e. að þau taki til frádráttar frá álögðum tekjuskatti nýsköpunarfyrirtækja árin 2024 og 2025 vegna rekstraráranna 2023 og 2024. Jafnframt verði hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2024 og 2025 hækkað úr samtals 1 milljarði kr. í samtals 1,1 milljarð kr.

Vík ég þá næst að vörugjöldum af húsbílum en á árinu 2018 voru gerðar viðamiklar breytingar á fyrirkomulagi álagningar vörugjalds á ökutæki sem flutt eru til landsins. Breytt aðferðafræði við mælingu losunar gerði það að verkum að flestir nýir húsbílar lentu í hámarksvörugjaldi sem er 65%. Á árinu 2020 var því lögfest ákvæði til bráðabirgða við lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., þar sem kveðið er á um lækkun á skráðri losun húsbíla sem liggur til grundvallar álagningu vörugjalds að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Ákvæðinu var bætt við lögin samkvæmt tillögu meiri hluta þáverandi efnahags- og viðskiptanefndar. Í áliti meiri hlutans kom fram að það hafi ekki verið ætlun löggjafans að húsbílar sættu stórauknum álögum vörugjalds samhliða upptöku nýs alþjóðlegs staðals um mælingu á losun ökutækja. Í álitinu kom enn fremur fram að um tímabundna lausn væri að ræða og vinna þyrfti að varanlegri lausn vegna þessarar stöðu. Síðan þá hefur ákvæðið verið framlengt í tvígang um ár í senn en það rennur út í lok ársins 2022 að óbreyttu. Á meðan unnið er að varanlegri lausn er lagt til að gildistími ákvæðisins verði framlengdur um eitt ár til viðbótar, eða til ársloka 2023. Samkvæmt lögum um erfðafjárskatt skal ríkisskattstjóri ákveða form erfðafjárskýrslna. Sýslumenn fara með framkvæmd erfðamála, þar á meðal frumálagningu erfðafjárskatts. Við uppgjör dánarbús eða greiðslu á fyrirframgreiddum arfi þurfa erfingjar að fylla út erfðafjárskýrslu og skila til sýslumanns og þykir því bæði rétt og eðlilegt að það sé fremur á ákvörðunarvaldi sýslumanna en ríkisskattstjóra að kveða á um form og gerð erfðafjárskýrslna. Lagt er til að sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verði falið að ákveða form þeirra. Í bráðabirgðaákvæði XXIV í lögum um virðisaukaskatt er kveðið á um sérstaka virðisaukaskattsívilnun vegna innflutnings og skattskyldrar sölu m.a. á rafmagns- og vetnisbifreiðum. Ívilnunin gildir út árið 2023 eða þar til 20.000 bifreiða fjöldamörkum er náð. Þegar litið er til talna um fjölda innfluttra rafmagnsbifreiða á síðustu mánuðum má leiða að því líkur að gildandi fjöldamörkum rafmagnsbifreiða verði náð nálægt miðju ári 2023. Í ljósi þessa og til að auka fyrirsjáanleika, og í ljósi þess að stjórnvöld eru með til skoðunar hvernig stuðningi þeirra verði háttað á næstu misserum vegna orkuskipta í samgöngum á landi, þykir rétt að fella niður 20.000 bifreiða fjöldamörk fyrir rafmagns- og vetnisbifreiðar þannig að virðisaukaskattsívilnun samkvæmt ákvæðinu gildi út árið 2023 óháð fjölda bifreiða sem njóta ívilnunarinnar. Ekki standa rök til annars en að sambærilegar reglur gildi um fjárhæðarmörk vegna innflutnings og sölu rafmagns- og vetnisbifhjóla eins og nú gilda um rafmagns- og vetnisbifreiðar. Er því lagt til að fjárhæðarmörkin vegna innflutnings og sölu á rafmagns- og vetnisbifhjólum á tímabilinu frá 1. 1. janúar 2023 til og með 31. desember 2023 verði lækkuð til jafns við þau fjárhæðarmörk sem gilda fyrir rafmagns- og vetnisbifreiðar á sama tímabili. Á árinu 2022 var gerð sú breyting að fellt var brott skilyrðið um að létt bifhjól í flokki I væru skráð í ökutækjaskrá. Eftir breytinguna nær skilyrðið um skráningarskyldu í ökutækjaskrá nú eingöngu til léttra bifhjóla í flokki II. Er það í samræmi við kröfur í gildandi umferðarlögum sem kveða á um að létt bifhjól í flokki I séu undanþegin skráningarskyldu. Til að tryggja samræmi er nú lagt til að gerð verði sams konar breyting á bráðabirgðaákvæðinu og skilyrðið um að létt bifhjól í flokki I sé skráð í ökutækjaskrá verði fellt niður. Skilyrðið um skráningu létts bifhjóls í ökutækjaskrá mun þá eingöngu ná til léttra bifhjóla í flokki II. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, sem lið í að styðja við gagnkvæma skuldbindingu við Bretland um sömu meðferð þegar kemur að heilbrigðiseftirliti með innflutningi dýraafurða, þar með talið sjávarafurða frá Íslandi, og Bretland veitir við innflutning frá Evrópusambandinu. Afar mikilvægt er, í efnahagslegu tilliti, að útflutningur sjávarafurða til Bretlands fái bestu mögulegu afgreiðslu við innflutning. Því er lagt til að lögunum verði breytt þannig að Bretlandi verði bætt við upptalningu á þeim löndum þaðan sem heimilt er að flytja inn hráar og lítt saltaðar sláturafurðir, hrá egg, ógerilsneydda mjólk og mjólkurafurðir. Þá er lagt til að gildistími bráðabirgðaákvæðis í lögum um búvörulög verði framlengdur um eitt ár og ákvæðið gildi þannig út árið 2023. Í ákvæðinu er kveðið á um tímabil sem afmarka lægri innflutningstolla á tilteknar tegundir grænmetis. Markmið framlengingarinnar er að tryggja nægjanlegt framboð til hagsbóta fyrir neytendur, koma í veg fyrir skortstöðu og draga úr líkum á tímabundnum verðhækkunum vegna álagningar tolla þegar innlent vöruframboð er ekki nægjanlegt. Að lokum er lögð til framlenging á gildistíma sólarlagsákvæðis í lögum um fjarskiptasjóð, út árið 2023. Að óbreyttu myndu lögin falla úr gildi í árslok árið 2022.

hvað áhrifin snertir. Gera má ráð fyrir að með lengri heimildum til endurákvörðunar skatta vegna mútubrota aukist varnaðaráhrifin. Engar upplýsingar liggja hins vegar fyrir um hugsanlegar fjárhæðir hvað endurákvarðanir varðar. Áhrif þess verða eflaust til þess að styrkja íslensk stjórnvöld í baráttunni gegn mútugreiðslum.

er 14,5 milljarðar kr. fyrir árið 2024 og 15,3 milljarðar kr. fyrir árið 2025. Að óbreyttu hefði kostnaður varðandi stuðning við nýsköpunarfyrirtæki á árinu 2024 verið 6,5–7,5 milljarðar Heildaráhrifin á fjármál ríkissjóðs ættu þó með tímanum að verða jákvæð enda tilgangur breytinganna að stuðla að aukinni nýsköpun og vexti hennar í landinu með jákvæðum áhrifum á almannahagsmuni, aukinni hagsæld og samkeppnishæfni til framtíðar.

árs. Framlenging á sérstakri ívilnun fyrir húsbíla þar sem veittur er afsláttur af vörugjaldi við innflutning bílsins leiðir til tekjutaps fyrir ríkissjóð sem áætla má um 200 millj. kr. á árinu 2023. Afslátturinn hefur að jafnaði numið 57% af fullu vörugjaldi þeirra bíla sem um ræðir. Talsverð óvissa ríkir um framboð á nýjum rafmagnsbílum vegna ýmissa raskana á framleiðsluferlum og milliríkjaviðskiptum. Á sama tíma hefur eftirspurn eftir rafmagnsbílum aukist mikið hér á landi sem annars staðar. þeirra í innflutningi fólksbifreiða haldi þrátt fyrir það áfram að aukast á næsta ári, bæði hjá heimilum landsins, bílaleigum og öðrum fyrirtækjum, má áætla að tekjutap ríkisins vegna brottfellingar á 20.000 bíla

breytir í flestum eða öllum tilvikum engu um veitta ívilnun þar sem reiknaður virðisaukaskattur verður eftir sem áður minni en hámarkið og því felldur niður til fulls. Aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu hafa samanlagt ekki teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs, einstaklinga og lögaðila verði frumvarpið óbreytt að lögum.

Það munar gríðarlega miklu á aðflutningsgjöldum, svo ekki sé minnst á rekstrarkostnaðinn yfir árið. árið. Við erum að vísa til þess að nú þurfi að fara fram heildarendurskoðun á þessu gjaldakerfi. Við erum ekki tilbúin með svar við spurningunni um það hvernig aðflutningsgjöldin verða

Þannig fara umhverfisvænir bílar að taka þátt í gjaldakerfi í fyrsta skipti vegna notkunar á vegakerfinu. Síðan er spurning með hvaða hætti við þurfum áfram að hafa ívilnanir til þess að það sé

Ég lít á það þannig að þegar orkuskiptin eiga sér stað þá mun það kosta ríkissjóð ákveðið, af því að við ætlum að hraða þeim mikið, en síðan þegar orkuskiptin eru komin í bílaflotann þá tökum við upp kílómetragjaldið.

Það sem við erum að ræða um hér er að gefa okkur allt næsta ár til að ákveða hvað tekur við á árinu 2024, þannig að við erum ekki að gera ráð fyrir miklum tekjum umfram það sem leiðir af hækkun vörugjaldsins. Það er hins vegar alveg rétt hjá hv. þingmanni að það er skynsamlegt að vera áfram með ívilnanir og ég sé það fyrir mér. Ég sé fyrir mér að ef við horfum t.d. á rekstrarkostnað þá sé skynsamlegt að vera með þá sé skynsamlegt að vera með kolefnisgjöldin áfram á eldsneytinu. Við gætum fellt niður bensín- og olíugjaldið og fært það allt saman inn í kílómetragjald en á dælunni myndi falla til kolefnisgjald sem þeir sem þurftu að treysta á þá orkugjafa þyrftu að greiða áfram. Við getum stillt það eitthvað af miðað við það sem mögulegt er og skynsamlegt, innan skynsemismarka, til að halda áfram í orkuskiptum. Það er hægt að vera með hærra bifreiðagjald vegna mengandi bíla umfram hina. Stærsta spurningin í þessu er kannski sú hvaða vörugjöld við ættum að vera að taka við innflutning í framtíðinni af hinum ólíku bílategundum og við hvað ætti að miða í tilviki rafmagnsbílanna. En mér hugnast almennt best að hafa einfalt kerfi og vera með eitthvað minni neyslustýringu við innflutninginn en að gjaldakerfið vegna notkunar sé þá kannski frekar nýtt. Sá sem notar mengandi bíl eigi t.d. að borga töluvert mikið meira en sá sem notar mengandi bíl lítið sem ekki neitt.

um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum, og reglugerðar ESB 2019/2160, um breytingu á reglugerð ESB nr. 575/2013, að því er varðar áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa. Sértryggð skuldabréf eru sérstök tegund skuldabréfa sem lánastofnanir gefa út til að fjármagna útlán og aðra starfsemi sína. Helsta einkenni þeirra er að þau eru ekki tryggð með hefðbundnum veðum heldur með tryggingasöfnum traustra eigna, sem eru yfirleitt einkum fasteignalán. Greiðslur af eignum í tryggingasöfnum eiga að nægja til að standa undir greiðslum af skuldabréfunum. Verði útgefandi sértryggðra skuldabréfa gjaldþrota eiga eigendur bréfanna forgangsrétt umfram aðra kröfuhafa að eignum í tryggingasafni, auk almennrar kröfu á útgefanda. Af þessum sökum eru sértryggð skuldabréf talin mjög öruggur fjárfestingarkostur, sem um leið gerir þau að hagkvæmri fjármögnunarleið fyrir lánastofnanir. Ákvæðum Evrópugerðanna svipar mjög til þess lagaramma sem þegar gildir um sértryggð skuldabréf hér á landi og innleiðing þeirra kallar því ekki á verulegar breytingar á gildandi lögum. Veigamestu breytingarnar eru líklega þær að útgefendur þurfa ávallt að hafa nægt laust fé í tryggingasöfnum til að standa undir hámarksútflæði lauss fjár næstu 180 daga, sett eru skilyrði fyrir frestun gjalddaga sértryggðra skuldabréfa og mælt er fyrir um ítarlegri upplýsingagjöf útgefenda til fjárfesta.

(úrvals)“. Innleiðingin er ekki talin hafa veruleg áhrif hér á landi. Hún mun þó greiða fyrir útgáfu og viðskiptum íslenskra lánastofnana með sértryggð skuldabréf þvert á landamæri innan Evrópska efnahagssvæðisins og gæti lækkað lítillega fjármögnunarkostnað þeirra.

kveða aðeins sterkar að orði og segja að það séu ágætislíkur á því að þessi innleiðing geti lækkað fjármögnunarkostnað íslenskra lánastofnana en sá fjármögnunarkostnaður hefur verið að aukast. Skilyrðin hafa versnað töluvert á tiltölulega skömmum tíma

þeim tímum sem við lifum nú og í því umhverfi sem hefur skapast á fjármálamörkuðum. Að því leytinu til myndi ég hvetja til þess að

Með frumvarpinu er einnig lagt til að reglugerð ESB 2021/424, um breytingu á reglugerð ESB nr. 575/2013, að því er varðar óhefðbundna staðalaðferð vegna markaðsáhættu, verði veitt lagagildi. Innleiðing hennar hefur ekki áhrif sem stendur þar sem engin íslensk lánastofnun notast við óhefðbundna staðalaðferð við mat á markaðsáhættu, en þetta samræmist hins vegar skuldbindingum Íslands samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.

við frumvarpið og sagði það stuðla að því meginmarkmiði skaðabótalaga að gera tjónþola eins setta og þeir voru fyrir tjón. Bótafjárhæðir skaðabótalaga breytast í hlutfalli við breytingar sem verða á lánskjaravísitölu en sú vísitala er lítið notuð við útreikning á verðlagi. Í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur í verðlagsmælingum verður að teljast brýn þörf á að lögum um skaðabætur verði breytt svo að fjárhæðir þeirra taki breytingum í hlutfalli við breytingar á þeim mælikvörðum sem almennt eru notaðir við mat á verðlagi. Þar koma helst tveir mælikvarðar til skoðunar, annars vegar vísitala neysluverðs og hins vegar launavísitala.

Þess ber að geta að í apríl 1995 var hætt að nota lánskjaravísitölu til þess að verðtryggja nýjar fjárskuldbindingar og þess í stað notast við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar.

Þær fjárhæðir eru talsvert lægri en lægstu launakjör á almennum vinnumarkaði. Launavísitalan stóð í 131,3 stigum við gildistöku skaðabótalaga en stóð í 855,8 stigum í júlí 2022 og hefur því hækkað um 552%, talsvert meira en lánskjaravísitalan. Eftir því sem laun hafa hækkað umfram verðlag hefur dregið úr þeirri vernd sem skaðabótalögin veita fólki sem verður fyrir líkamstjóni en hefur ekki stundað fulla atvinnu á síðustu þremur árum fyrir slysdag.

endurspegla ekki launaþróun í samfélaginu. Ef markmiðið er að bæta upp skert aflahæfi tjónþola verður að tengja fjárhæðir laganna við launaþróun. Verði frumvarp þetta samþykkt yrðu ákvæði skaðabótalaga til þess fallin að veita þeim sem hafa lágar tekjur sambærilega vernd og þau gerðu við gildistöku laganna. Hvað þýðir þetta á mannamáli?

Ofan á þetta bætist að það er ekki auðhlaupið fyrir einstakling sem lendir í slysi að berjast við lögfræðingaher tryggingafélaganna og þeirra góðu fjárhagslegu stöðu.

Þessi upphæð verður síðan inni í þessum bótasjóði þangað til tjónið hefur verið greitt upp. Því miður verður í mörgum tilfellum svo til öll upphæðin alltaf þarna inni. Því miður er staðreyndin sú að fólk fær ekki þær bætur sem það á rétt á þegar það lendir í slysum. Alls konar aðferðum er beitt til að sjá til þess að fólk nái ekki fram rétti sínum gagnvart tryggingafélögunum, t.d. gjafsóknum. Fólk hefur ekki efni á að fara í mál við tryggingafélögin og því lengur sem málið dregst þeim mun erfiðara verður fyrir viðkomandi að berjast fyrir því að fá fullar bætur og oft samþykkja einstaklingar í nauðvörn tilboð tryggingafélagsins sem er langt fyrir neðan það sem eðlilegt getur talist.

Staðan á ekki að vera betri en fólk á alls ekki að standa verr en eins og þetta er í dag stendur fólk helmingi verr eftir miðað við þessar tölur þannig að þetta er spurning um hvernig í ósköpunum þetta getur staðið svona og hvers vegna enginn hefur gert neitt í þessum málum. Við verðum að átta okkur á því að við erum að miða við 1993.

Ég spyr: Hvers vegna eru þessi lög þannig að við gerum ekki eins og siðmenntaðar þjóðir og gerum þessa bótasjóði upp? Sjóðirnir eru til að bæta tjón fólks, ekki til að leyfa tryggingunum að leika sér og gambla með þessa peninga á markaði. En einhverra hluta vegna kemur ríkisstjórn eftir ríkisstjórn, dómsmálaráðherra eftir dómsmálaráðherra, og gerir ekkert í málinu. Þetta er mjög sorglegt og segir okkur líka að það er eins gott að fólk átti sig á því á móti að ef það lendir í slysi á það rétt á að fá það bætt. En fær fólk það bætt? Nei, það er engin spurning. Ég segi í fyrsta lagi að eins og staðan er í dag er það mjög ólíklegt. Í öðru lagi mun það taka langan tíma. Í þriðja lagi eru líkurnar allar á því að viðkomandi endi í örorku. Ef þessar fjárhæðir skila sér eins og þær eiga að gera til þeirra sem eiga rétt á þeim er ég viss um að stór hópur þess fólks sem lendir á örorku gæti nýtt þá fjármuni til að breyta um vinnuvettvang, fara í nám, gera eitthvað annað. Það þyrfti

Þess vegna segi ég að okkur beri skylda til þess á Alþingi að sjá til þess í eitt skipti fyrir öll að tekið verði á þessu máli. Ég vona heitt og innilega að þetta mál fái framgang og ég reikna með að það fari til allsherjar- og menntamálanefndar og ég veit og vona heitt og innilega að það verði til þess að tekið verði á þessum málum.

að þær eiga að endurspegla það fjártjón sem viðkomandi verður fyrir og þar af leiðandi er launavísitalan eini mælikvarðinn sem hægt er að nota á þetta. Hún er sá mælikvarði sem segir okkur hvaða laun viðkomandi var með en ekki launin eins og þau eru í dag sem eru helmingi lægri upphæðir. Í lögum í dag er hálfgerð eignaupptaka á launum þess slasaða. Það getur aldrei verið tilgangur þessara laga. Frá öllum sjónarhornum séð, ef þetta mál fær ekki framgöngu þá er löggjafinn að segja, við á Alþingi, að þetta sé ásættanlegt, að það sé ásættanlegt að þeir sem lenda í slysum fái helmingi minna en þeir ættu að fá og það sé bara eðlilegt. Rökfræðilega gengur það ekki upp þannig að í framhaldi af þessu vona ég svo heitt og innilega að þetta mál fái sinn framgang og verði samþykkt hér sem lög þannig að við séum þá alla vega búin að sjá til þess í eitt skipti fyrir öll

ekki nema helminginn og það fær jafnvel ekki þann helming að fullu bættan vegna þess að það er mjög erfitt að sækja þann rétt.

Það er ekki auðvelt fyrir einstakling, hvað þá veikan, að berjast við tryggingafélögin, berjast við að halda geðheilsunni, líkamlegri heilsu, í þeirri aðstöðu að vera kannski alvarlega slasaður eftir umferðarslys með

Það kom í ljós að þetta var algjörlega hárrétt sýn hjá honum vegna þess að einhvern veginn var hægt að taka þessa sjóði og láta þá hverfa í bankahruninu. Það er alveg með ólíkindum að við skulum vera eina þjóðin á Norðurlöndum sem gerir ekki upp reglulega. Þessa sjóði þarf að gera upp reglulega, a.m.k. á fimm ára fresti, jafnvel fimm til tíu ára

sem verður fyrir líkamstjóni og hefur ekki fulla atvinnu á síðustu þremur árum fyrir slysdag. Þetta eru ungir einstaklingar sem ekki hafa unnið fulla vinnu, heimavinnandi einstaklingar og eldri borgarar.

leiðréttingu að ræða. Það er augljóst mál að tilgangi skaðabótalaganna, um það að einstaklingur sem verður fyrir tjóni, því markmiði er ekki náð. Við verðum að breyta vísitölunni þannig að hún fylgi launavísitölu svo við náum tilgangi skaðabótalaganna. Ég tel að þetta frumvarp sé raunverulega mjög mikilvægt og raunverulega þess eðlis að við ættum að fallast á það að ná upphaflegum tilgangi skaðabótalaga þar sem núverandi vísitala, lánskjaravísitalan, er ekki að ná því.

Þetta tengist kannski því vandamáli að við erum ekki með neina skilgreiningu á því hvað myndi t.d. teljast vera lágmarksframfærsla.

og þegar launaþróun breytist þá hefur það áhrif á lágmarksframfærsluviðmið sem væri þá eðlilegra kannski að miða við, bara í nokkurn veginn öllu eða einhverju margfeldi þar af eða því um líkt,

og hún hefur hækkað um 225% á gildistíma laganna síðustu 29 ár. Hins vegar hefur launavísitalan hækkað um 552%.

miða við launavísitölu en ekki lánskjaravísitölu. Það er munurinn. Það er það sem mér finnst svo mikilvægt. Við þurfum að miða þetta við tímann í dag en ekki festast í lánskjaravísitölu sem er bara miðuð við neysluna. Það eru lífskjörin sem skipta máli.

„Eftir því sem laun hafa hækkað umfram verðlag hefur dregið úr þeirri vernd sem skaðabótalögin veita fólki sem verður fyrir líkamstjóni en hefur ekki stundað fulla atvinnu á síðustu þremur árum fyrir slysdag.“ Hverjir eru

ekki við neysluvísitölu. (Forseti hringir.) Mér finnst það svo sjálfsagt mál að það hálfa væri nóg og ég vona að þetta verði að lögum sem allra fyrst.

Þórsdóttur, Guðmundi Inga Kristinssyni, Ingu Sæland, Jakobi Frímanni Magnússyni og Tómasi A. Tómassyni. Tillagan felur í sér að Alþingi ályktar að fela innviðaráðherra að beita sér fyrir því að öllum undirbúningi við gerð Sundabrautar, með brú milli Kleppsvíkur og Gufuness, verði hraðað eftir fremsta megni og framkvæmdir hafnar hið fyrsta og eigi síðar en fyrir árslok 2023. Framkvæmdum verði lokið fyrir árslok 2027 eða fyrr. Lagning Sundabrautar verði forgangsverkefni í samgöngubótum í landinu. Ráðherra greini Alþingi frá stöðu og framgangi málsins á 154. löggjafarþingi. Nauðsynlegt er að tryggja greiðar samgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þetta er öllum ljóst. Í þeim tilgangi var ráðist í gerð Hvalfjarðarganga, tvöföldun Reykjanesbrautar og nú síðast fjölgun akreina á Suðurlandsvegi. Næsta skrefið er að leggja Sundabraut, þjóðveg sem þverar nesin frá Kleppsvogi áleiðis upp á Kjalarnes. Sundabraut hefur verið á teikniborðinu í áratugi og hefur ítrekað verið til umræðu í aðdraganda borgarstjórnarkosninga sem mikilvæg framkvæmd fyrir Reykjavík og höfuðborgarsvæðið. Sundabraut er afar mikilvæg fyrir byggðir á Vesturlandi, Norðurlandi og Vestfjörðum. Greiðar samgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu eru forsenda atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni. Sundabraut myndi auðvelda myndi auðvelda mjög daglegt líf þeirra sem ferðast daglega milli Reykjavíkur og Vesturlands. Sundabraut myndi einnig auðvelda daglegar samgöngur í Árbæ, Grafarvogi, Grafarholti og Mosfellsbæ og gera umferð um Vesturlandsveg úr þessum hverfum greiðfærari.

Ef hægt er að stytta ferðatímann skilar það þjóðarbúinu verulegum ábata. Sundabraut dregur úr mengun með því að draga úr ferðatíma og þar með úr útblæstri bifreiða og væri þannig til verulegra bóta í loftslagsmálum. Óumdeilt er að Sundabraut er mjög arðbært verkefni. Samkvæmt Vegagerðinni eru innri vextir framkvæmdarinnar metnir 10–12%, en til samanburðar er almennt talið að verkefni séu fýsileg ef innri vextir eru yfir 3,5%. Sundabraut er því þjóðhagslega hagkvæmasta vegaframkvæmdin sem völ er á. Sundabraut er ekki aðeins til þess fallin að auka skilvirkni. Hún eykur einnig öryggi. Það skiptir miklu fyrir viðbragðsaðila að geta ferðast á skilvirkan hátt til og frá Reykjavík. Viðbragðstíminn skiptir öllu og eins og staðan er nú þarf ekki mikið að fara úrskeiðis til að lengja viðbragðstíma verulega. Þá er einnig mikilvægt að flóttaleiðir frá höfuðborgarsvæðinu séu nógu margar, og greiðfærar. Ef hamfarir eiga sér stað þurfa íbúar á höfuðborgarsvæðinu að eiga greiða leið út úr höfuðborginni.

Gerð Sundabrautar hefur tafist allt of lengi. Sundabraut var fyrst sett fram árið 1975, það eru 47 ár síðan, eru 47 ár síðan, og kom fyrst inn á aðalskipulag Reykjavíkur árið 1984, en vegna flokkspólitískra deilna í Reykjavík var verkefninu sífellt frestað. Upphafleg lega Sundabrautar var útilokuð með skipulagsbreytingum er land við Gelgjutanga var nýtt undir íbúabyggð.

starfshóp til að vinna greiningarvinnu á þeim valkostum sem eftir standa við þverun Kleppsvíkur. Markmið með skipan starfshópsins var að nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir til ákvörðunartöku um legu Sundabrautar frá Sæbraut að Vesturlandsvegi í Kollafirði. Starfshópurinn skilaði greinargerð í janúar í fyrra. Í greinargerðinni kemur fram að þær megintillögur sem nú liggja fyrir um þverun Kleppsvíkur gera annars vegar ráð fyrir jarðgöngum og hins vegar brú sem tengist Sæbraut til móts við Holtaveg.

gefa skýrt til kynna að Sundabraut sé hagkvæmari valkostur en Sundagöng. Áætlað er að Sundabrú sé 14 milljörðum kr. ódýrari í framkvæmd en Sundagöng.

Þá kemur fram að umferð verði 20% minni um Sundagöng en Sundabrú. Báðir valkostir voru metnir með tilliti til áhrifa á hafnarstarfsemi en hvorugur var talinn líklegur til að raska hafnarstarfsemi verulega.

Hún skiptir því miklu fyrir íbúa á þessum svæðum. Ekki síst fyrir Akranes, en brautin myndi styrkja verulega stöðu bæjarins sem hluta af atvinnusvæði höfuðborgarinnar. Sundabraut er eðlilegt framhald Hvalfjarðarganga og hefði mikil áhrif á tengingu Vesturlands við höfuðborgarsvæðið. Það hefði jákvæð áhrif á atvinnulíf á svæðinu og yki t.d. aðgengi ferðamanna að Vesturlandi og áfram til Vestfjarða og Norðurlands vestra.

í heiminum, ekki bara á Íslandi og í hinum norræna heimi heldur um allan heim, sem skrifaði hina stórkostlegu Heimskringlu, konungasögur Noregs og fleiri bækur. Sá hringur myndi opnast aftur og væri kjörið tækifæri til að auka ferðaþjónustu á svæðinu

Mikilvægt er því að Alþingi lýsi yfir með skýrum hætti að Sundabraut sé það mikilvæg vegaframkvæmd að hún eigi að vera forgangsmál í samgöngumálum. Alþingi ætti að vera tilbúið að beita lagasetningarvaldi sínu til að koma í veg fyrir óeðlilegar tafir á undirbúningi framkvæmdarinnar. Ef þörf er á lagabreytingum vegna lagningar Sundabrautar sýnir þessi tillaga, verði hún samþykkt, að vilji er til þess af hálfu þingsins. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Við getum ekki tafið þessar framkvæmdir lengur.

Af valkostunum voru innri vextir hæstir í leiðarvali I., þ.e. Sundabrú. Í öllum tilfellum er Sundabrú með planvegamótum með mestan samfélagslegan ábata.

Þetta er sú vegaframkvæmd sem mun hafa mest áhrif í landinu hvað varðar tengingu við landsbyggðina, tengingu höfuðborgarsvæðisins, svæði þar sem yfir tveir þriðju þjóðarinnar búa, við landshluta sem hefur orðið út undan, t.d. hvað varðar ferðaþjónustu.

og það er tekið sérstaklega fram í greinargerðinni að ríkisfjármálin geti ekki réttlætt töf á verkefninu. Ég get tekið undir það en ég sé ekki endilega að það séu rök fyrir því að við þurfum þá nauðsynlega að fara í brúna þegar göngin bjóða upp á miklu fjölbreyttari valmöguleika um það hvar Sundabrautin myndi koma upp á skaganum, Reykjavíkurskaganum,

eða ég myndi vænta þess að brúin færi alltaf alla vega norðar og vestar en hafnarsvæðið sjálft. Þá erum við komin á mjög skringilegan stað fyrir brú alla vega.

Það er ekkert mál að gera þessa brú, skerin eru beint þarna fyrir utan. Það er einhver djúp ræma sunnan megin við skerin. En það er ekki búið. Ég heyrði þá sögu að það væri vegna andstöðu íbúa í Skerjafirðinum,

Það er samt ýmislegt sem þarf að huga að í svona stórri framkvæmd. Hún er til að byrja með gerð til framtíðar. Hún er ekki gerð fyrir okkur í dag. Framkvæmdin á henni tekur það langan tíma að

heldur verður hún skapandi fyrir samfélagið og afleidd verkefni þannig að heildarsamhengi kemur fram á öðrum stöðum.

Þó að það sé ekki með beinum hætti þá er hún arðbær með óbeinum hætti og á þann hátt skiptir það ekki það miklu máli hvort upphafsfjárfestingin sé 10–14 milljarðar til eða frá þegar arðbærnin er af þessari stærðargráðu. Ef við hugsum þetta aðeins stærra og aðeins lengra

og er að fara vestur eftir, vestur á land, eða er að fara í miðbæinn eða í þá áttina.

þá stakk ég upp á útgáfu sem verið er að setja upp á nokkrum stöðum, þ.e. svokölluð flotgöng. Þau eru áhugaverð.

sjálfsögðu þarf að gera það og vanda hönnunina með þeim hætti, og það kostar að sjálfsögðu peninga. Ég tel að það sé forgangsmál á fyrstu stigum að fá íbúa með sér,

Það er gríðarlega mikilvægt að þetta verði forgangsverkefni í samgöngubótum, Af hverju? Jú, þetta er þjóðhagslega hagkvæmasta samgönguframkvæmd sem íslenska þjóðin getur farið í. Þetta mun gjörbreyta t.d. Þetta mun stytta ferðatíma þeirra um hálftíma, klukkutíma á dag. Þetta mun bæta lífskjör þeirra. Þeir munu þurfa að

ég stend við það, að með þessum tímaramma þá verður Sundabraut ekki tekin í notkun árið 2031. Það mun ekki gerast

Það er allt of seint. Við megum ekki bíða eftir því að framtíðin og nútíminn komi til okkar í samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu og til landsbyggðarinnar, samgöngubótum til Vesturlands, Vestfjarða og Norðurlands vestra.

og hv. þm. Viðreisnar, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Áður en lengra er haldið langar mig að taka það fram að öllum alþingismönnum

Hér er ég sem sagt að fara að mæla fyrir löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það var einn þingmaður, virðulegi forseti, sem sá ástæðu til þess að fylgja málinu eftir með okkur. Ég vona að það sé vegna þess að þetta hafi nú bara týnst í póstflóðinu sem við gjarnan erum að fá. Ég vona að það sé ekki vegna þess að 56 alþingismönnum þyki ekki ástæða til að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Fatlað fólk hefur ávallt þurft að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum. Það er ekki aðeins barátta gegn fordómum heldur einnig barátta gegn ofbeldi og barátta fyrir jafnrétti og sanngjörnum lífsgæðum. Mikið hefur áunnist í þeirri baráttu á undanförnum áratugum, bæði á Íslandi og á alþjóðavettvangi. Baráttunni er þó langt í frá lokið og enn er langt í land og nú er kominn tími til að stíga næsta skref í átt að réttlæti og jafnrétti. Einn mikilvægasti áfanginn í þeirri réttindabaráttu er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn hefur það að markmiði að tryggja réttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra. Í samningnum er fjallað um þau réttindi sem aðildarríkjum ber að tryggja fötluðu fólki og með hvaða hætti þau skuli tryggð. Ísland undirritaði samninginn strax á upphafsdegi hans, 30. mars 2007. Undirritun alþjóðasamninga er almennt aðeins viljayfirlýsing en fullgilding felur í sér þjóðréttarlega skuldbindingu til að uppfylla þær skyldur og tryggja þau réttindi sem alþjóðasamningar kveða á um. Strax í kjölfar undirritunar samningsins hófst barátta fyrir því að fá samninginn fullgiltan af Íslands hálfu og hefur hún staðið yfir alla tíð síðan. Árið 2016 samþykkti Alþingi loks að heimila ríkisstjórninni að fullgilda samninginn.

Í henni felst að alþjóðasamningar sem Ísland er aðili að hafa ekki bein réttaráhrif. Til þess að alþjóðasamningar hafi bein réttaráhrif þarf að lögfesta þá.

Þess vegna hefur ítrekað verið kallað eftir því af hálfu Öryrkjabandalags Íslands, Landssamtakanna Þroskahjálpar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og af hálfu almennings að Alþingi lögfesti samninginn. Árið 2019 samþykkti Alþingi tillögu um að fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu, fyrir þremur árum,

dregið fram sem afsökun fyrir því að hann hefði ekki þegar verið fullgiltur. Ný þýðing var lögð fram í mars 2021 og samþykkt á Alþingi í maí sama ár. Nú stendur aðeins eftir að ganga formlega frá lögfestingunni. Ekki er seinna vænna enda sá frestur sem mælt var fyrir um í ályktun Alþingis löngu liðinn. Í frumvarpinu er því lagt til að veita samningnum lagagildi á grundvelli þeirrar þýðingar sem samþykkt var á Alþingi hinn 11. maí 2021. Nokkur fjöldi umsagna barst um frumvarp

NPA-miðstöðin, Mannréttindaskrifstofa Íslands og réttindagæslumaður fatlaðra í Reykjavík og á Seltjarnarnesi lýstu yfir stuðningi við frumvarpið. Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga kom fram

Eldri þingmál sem vörðuðu samninginn hafi verið til umfjöllunar þar og þá sé lögfesting samningsins fyrst og fremst mannréttindamál frekar en velferðarmál. Þetta er svo sem eitthvað sem við

þau eiga heima hjá fastanefndum þingsins. Vert er að minnast sérstaklega á umsögn Ágústs Fannars Leifssonar. Hann nefnir mál sitt sem dæmi, sem hefur verið til meðferðar hjá stjórnvöldum og hefði mögulega farið á annan veg ef búið hefði verið að lögfesta samninginn. Um mikilvægi þess að lögfesta samninginn segir Ágúst: „[Samningurinn] segir að ég sé jafn mikils virði og aðrir þótt ég sé fatlaður. Hann segir að ófatlað fólk hafi búið til samfélag fyrir sig og gleymt fólki eins og mér þegar það bjó til lög og reglur og tók ákvarðanir fyrir samfélagið. Og hann segir að samfélagið eigi að aðlaga sig að mér og öðru fötluðu fólki.“

samningsins, um lögfestingu samningsins og um nýja þýðingu á samningnum. Nú er kominn tími til að lögfesta samninginn og tryggja þá réttarvernd sem fatlað fólk á skilið. á skilið. Enn á ný stend ég hér og mæli fyrir réttlætismáli, grundvallarmannréttindamáli sem er búið að velkjast um, Íslendingum til ævarandi skammar vegna þess að flestallar aðrar þjóðir, siðmenntaðar þjóðir í Evrópu, hafa löggilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. fólks. Ætli það sé svo að þessi dráttur á löggildingu snúist fyrst og síðast um peninga? Er það of dýrt að veita fötluðu fólki þau mannréttindi sem það á skilyrðislaust að fá? það þess vegna sem er verið að draga það að löggilda samninginn? Ég sé enga aðra ástæðu, ekki nokkra, en það liggur í hlutarins eðli að sá þjóðfélagshópur

Það er algjör mismunun, fordæming og niðurlæging að búa í samfélagi sem kemur svona fram við mann þegar maður þarf í rauninni á aðstoð að halda. En það góða í stöðunni akkúrat núna er að hæstv. ríkisstjórn kom með það inn í sáttmálann sinn

Þess vegna erum við að mæla fyrir þessu máli enn og aftur í þeirri góðu trú og von að því verði fylgt eftir og það verði samþykkt sem lög frá Alþingi sem allra fyrst. Það nefnilega skýtur svolítið skökku við

notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fólk með mjög miklar þarfir til hjálpar, fólk sem er í rauninni ósjálfbjarga án þess að fá utanaðkomandi aðstoð?

Hér er um gríðarlega mikilvægt mál að ræða,

nú ekki um Norðurlöndin, virðast þegar hafa gert það, en við viljum ekki gera það út af fjárskorti eða við viljum ekki setja nægan pening í þennan málaflokk sem eru bara hrein og bein mannréttindi, eins og kemur fram í

sem sagði í framsöguræðu sinni að það væri ekki eftir neinu að bíða og við yrðum að gera þetta sem allra fyrst og tryggja þá réttarvernd sem fatlað fólk í landinu á skilið. Við erum eitt ríkasta samfélag heims. Við erum í sjötta sæti hjá

Við í Flokki fólksins styðjum þetta eindregið og erum einhuga og samstiga í því. Ég trúi að allmargir þingmenn séu okkur sammála um það, vonandi meiri hluti. hluti. Hér er heiður okkar og ásýnd í húfi, fyrir utan meginmálið sem er kjör og aðstaða þeirra sem glíma við örorku og erfiðleika af slíkum toga.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, aðgerðir og rannsóknir á börnum.

þegna þjóðfélagsins, enda eru þau í flestum tilvikum ófær um að standa fyllilega vörð um eigin réttindi eða vekja athygli á eigin aðstæðum með sama hætti og fullorðnir. Sérstaka athygli ber að veita þeim tilvikum þar sem ákvarðanir eru teknar sem hafa varanleg áhrif á líf barns, svo sem þegar ákvarðanir eru teknar um að framkvæma á börnum læknisaðgerðir en um það er fjallað í lögum um réttindi sjúklinga.

Þá er í 3. mgr. sömu greinar heimild fyrir heilbrigðisstarfsmenn til að grípa tafarlaust til nauðsynlegrar meðferðar ef ekki vinnst tími til að leita liðsinnis barnaverndaryfirvalda. Ákvæði 26. gr. taka með öðrum orðum til þeirra tilvika þegar nauðsynlegt er að veita barni meðferð og fjalla um hvar mörk skuli dregin á milli réttinda barns og foreldra.

um réttindi sjúklinga kemur fram sú meginregla að hlífa beri börnum við ónauðsynlegum rannsóknum og aðgerðum. Hana ber að hafa að leiðarljósi við ákvörðun um það hvort rannsóknir eða aðgerðir skuli framkvæmdar. Meta þarf hverjir séu hagsmunir barns af því að undirgangast aðgerð eða rannsókn og hvort sú áhætta sem af slíku hlýst sé meiri en þeir hagsmunir sem eru í húfi.

kveði á um að óheimilt verði að framkvæma óþarfar aðgerðir og rannsóknir á börnum. Við mat á því hvort aðgerð teljist þörf eða ekki þarf eðlilega að taka mið af hagsmunum barnsins auk læknisfræðilegra og sálfræðilegra þátta. Flutningsmenn leggja áherslu á að lífsskoðanir foreldra eigi ekki að geta réttlætt það að láta hjá líða að framkvæma tiltekna aðgerð eða valda því að tilteknar aðgerðir séu framkvæmdar.

Það er eiginlega stórfurðulegt að það þurfi yfir höfuð að leggja fram svona frumvarp. Þetta er eitt af þeim frumvörpum þar sem maður spyr sig: Af hverju í ósköpunum er ekki löngu búið að tryggja það í lögum að réttur barnsins sé alltaf í fyrsta sæti, að það sé hafið yfir allan vafa að ekki sé hægt á nokkurn hátt að ganga á rétt barnsins með ónauðsynlegum aðgerðum á þeim stigum þar sem barnið er innan þess ramma, að slíkar aðgerðir séu ekki framkvæmdar fyrr en barnið er orðið fullorðið og getur tekið sínar Við höfum verið að dansa í kringum heitan graut við að reyna að tryggja þessi réttindi barna en einhvern veginn höfum við algjörlega skautað fram hjá og tekist að skilja ákveðin mál eftir. Okkur hefur einhvern veginn tekist að hafa það þannig að hægt sé að framkvæma eitthvað í nafni tilfinninga, trúar eða af öðrum orsökum og þá eigi að falla brott sá réttur barnsins að vera verndað fyrir þeim aðgerðum sem foreldrar vilja að það fari í. Við verðum að átta okkur á því að við verðum að taka á því þegar foreldrar vilja láta framkvæma ónauðsynlega aðgerð á barni.

Við þurfum að tryggja rétt barnsins í báðum þessum tilfellum. Í sjálfu sér ætti það að vera sjálfsagt en það er það ekki, því miður. Við verðum vör við það út um allan heim að réttur barnsins er algerlega fótum troðinn í þessum málum og þá sérstaklega þegar það varðar mismunandi menningu. Við höfum orðið vör við það líka með mismunandi trúarbrögð. En þannig eiga hlutirnir ekki að vera. Hlutirnir eiga að vera þannig að það sé alltaf barnið sem nýtur vafans og að það sem er barninu fyrir bestu sé það sem gildir alltaf. Við getum ekki látið líta þannig út að barnið sé eign foreldranna og þar af leiðandi geti foreldrarnir gert það sem þau vilja og látið barnið fara í þær aðgerðir sem þeim hentar eða þau vilja.

fjallar um vernd á börnum og Hippókratesareiðurinn fjallar umfram allt um að skaða ekki. Ónauðsynlegar læknisfræðilegar aðgerðir á börnum eru skýlaust brot á réttindum þeirra og samrýmast ekki á nokkurn hátt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Barnasáttmálinn er til þess að tryggja börnum vernd gegn ónauðsynlegum aðgerðum sem geta skaðað heilbrigði þeirra. Því er nauðsynlegt og mjög mikilvægt að taka umræðu um réttindi barna og koma í veg fyrir alla mismunun. alla mismunun. Ég ætla að vitna í bréf Mannréttindaskrifstofu Íslands, með leyfi forseta, en það var sent velferðarnefnd 25. mars 2018.

Virðulegur forseti. Okkur ber skylda til að vernda börnin okkar og við eigum að sjá til þess að börnin okkar fái þá umönnun og hafi þann rétt sem þeim ber. Það er eiginlega furðulegt að við skulum þurfa að leggja fram lagafrumvarp um að banna að framkvæma ónauðsynlegar aðgerðir eða rannsóknir á börnum. Þetta á auðvitað að vera í lögum og á að vera sjálfsagður hlutur. Okkur ber skylda til að vernda börnin okkar. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að þessi lög komist í gegn. Það á að vera sjálfsögð krafa. Það er eiginlega furðulegt að við skulum vera komin yfir í 21. öldina en þurfa að reyna að setja í lög að öll börn njóti verndar.

Framar öllu að skaða ekki, það er gamalt gildi í læknisfræðinni. Öll börn eiga rétt á því að vera varin gegn ónauðsynlegum skurðaðgerðum. Hins vegar ber læknum líka skylda til að standa vörð um réttindi sjúklinga, í þessu tilfelli barnsins

Aðildarríkin skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir í því skyni að uppræta mismunun gagnvart fötluðu fólki í öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og samböndum, á sama hátt og gildir um aðra, til þess að tryggja

að það sé engin undantekning í þeim efnum. Því miður eru lögin þannig að það eru undantekningar og til þeirra undantekninga erum við að

fyrir þarft frumvarp. Mig langar til að deila með ykkur minni reynslu að því hvað skeður þegar börn eru sett í uppskurð sem þau hafa ekkert vald yfir sjálf. Það er þannig að þegar ég er rúmlega ársgamall þá fór móðir mín með mig með sér til Ameríku að eltast við föður minn sem hafði stungið af. Hún var þar í átta mánuði og á þessum tíma umgekkst hún fullt af fólki frá Ameríku og margir töldu henni trú um það að það besta sem væri hægt að gera fyrir unga drengi væri að umskera þá, þannig að ég kem til baka innan við tveggja ára gamall umskorinn. Þetta olli mér engum vandræðum til að byrja með. Ég fór í Miðbæjarskólann í sjö ára bekk og átta ára bekk

Um leið og ég byrjaði í leikfimi í níu ára bekk í Melaskólanum fóru strákarnir að gera grín að typpinu á mér og sögðu að ég væri með kallatyppi. Ég get sagt ykkur það, kæra þjóð og hv. þingheimur, að ég fór ekki leikfimi í fjögur ár. Ég vandi mig á það að koma með ótrúlegustu afsakanir fyrir því af hverju ég gæti ekki stundað leikfimi í það og það skiptið, sem sagt alltaf að villa á mér heimildir. Auðvitað gat ég farið í leikfimi, það var ekkert að mér annað en það að ég þoldi ekki að það væri verið að gera grín að typpinu á mér, að það væri verið að benda á mig. mig. Ég hafði engan til að tala um þetta við. Ég er alinn upp hjá afa og ömmu því að móðir mín varð eftir í Ameríku og ég var þarna, þessi litli drengur sem ég náttúrlega var, níu ára gamall, tíu, ellefu og tólf, og ég bara skammaðist mín fyrir þetta og var gjörsamlega hjálparlaus.